vi ćete verovatno već od sutra sedeti u stolici Nikole Pašića, doduše njemu i drugima Domanović je posvetio onu satiru „Vođa“. Dakle, sve što budete govorili, sve što budete radili ići će apsolutno na vaš obraz ali isto tako i na obraz Srbije.Pre svega moram da vam zahvalim što je vaš ekspoze trajao samo nešto više od sat vremena za razliku od ekspozea vašeg prethodnika koji je trajao prošle godine, pre deset meseci, šest sati da bi on bio šest meseci formalno premijer. Ja se nadam da ćete vi biti premijer duže, ne zato što se izbora plašim, nego zato što mislim da je Srbija umorna kako od marketinga gde ste vi stručnjak, tako isto i od izbora, pa da vidimo šta možete da uradite.Odmah uradite.Odmah da vam kažem, da naša poslanička grupa, NS Pokret za spas Srbije neće glasati za vas i za vaš kabinet. Pre svega, mi smatramo da vas vaš dosadašnji angažman nekvalifikuje za ovo mesto predsednice Vlade. Vi nikada niste učestvovali na izborima i nemate izborni legitimitet. Sav svoj izborni legitimitet vi crpite od gospodina Aleksandra Vučića, a meni se čini da ste vi to pre neki dan čak i sami rekli gostujući na „Pinku“.Vi takođe govorite o tome da će ovo biti Vlada kontinuiteta i politika kontinuiteta i to ste rekli i u ekspozeu, a naravno govorili ste o tome kako ste eto došli u jednu užasnu situaciju, jako loš ambijent od prethodnih vlada. Ja vam savetujem da se oko tog lošeg ambijenta prokonsultujete sa svojim sadašnjim koalicionim partnerima, gospodom iz SPS koja su u kontinuitetu bila, bezmalo u svim prethodnim vladama.Što samog vašeg odabira vašeg kabineta, odnosno odabira ministara, vidimo da su ostali praktično više-manje svi ministri u Vladi, iako mnogi od njih nemaju dobre rezultate, nemaju nikakve rezultate. Vidimo da je napravljena jedna rokada i da su uvedena ministarstva, odnosno ministri bez portfelja. Vrlo je neobično da mi saznajemo, recimo za jednog ministra bez portfelja nakon što smo završili raspravu o Zakonu o ministarstvima. Naravno, ne mora, on po zakonu ne mora da bude pomenut tu, ali bi bilo pristojno i dobro da je bilo pomenuto da će biti i taj ministar.Pre svega, postavljam jedno retorsko pitanje, a to je šta vas kvalifikuje da budete predsednica Vlade? Pre svega, da krenemo od vašeg školovanja. Videla sam, vi ste završili fakultete u inostranstvu i to je lepo, ja zaista nemam ništa protiv toga. Međutim, recimo, vaš univerzitet Hul je na Šangajskoj listi rangiran negde između, videla sam na internetu, između 600. i 800. mesta, dok je Univerzitet u Beogradu rangiran na 401. mestu. Prema tome, niste završili Ivy League, kao genije iz Jejla, gospodin Krstić, koji je bio glavna uzdanica Aleksandra Vučića, a on je, eto tako, od glavne uzdanice potonuo u crnu rupu, u totalni mrak i niko više ne zna šta se s njim desilo.Vi ste u Vladu ušli pre nešto manje od godinu dana. Nekoliko meseci pre ulaska u Vladu javnost je saznala za vas, jer je bio neki skandal između između firme u kojoj ste vi radili i između kuma gospodina Vučića, tadašnjeg predsednika Vlade. Vi ste tada stali na stranu kuma. Ja ovo nisam saznala od „radio – Mileve“, nego je o tome izveštavao i pisao KRIK, koji je pre neki dan dobio za svoje izveštavanje prestižnu svetsku nagradu.Što se tiče samih vaših postignuća u okviru ministarstva koje ste vodili, tu takođe nismo ostali naročito impresionirani. Videli smo da ste sada dobili čestitku od Fiskalnog saveta, odnosno rečeno je da Vlada jedan strahovit dug koji su lokalna samouprava, gradovi i opštine napravili i on negde može da parira i državnom dugu, a prednjači Kragujevac, koji je pred bankrotom.Takođe ste i sami priznali da ste pristali na to da se nelegalno zaposleni jedan određeni broj ljudi koji su, govori se o broju od 5.380, a novinar Cvejić je na sudu dobio informaciju da je to otprilike oko 9.000 ljudi, iako znamo da je zapošljavanje bilo zabranjeno, a to je bilo uglavnom partijsko zapošljavanje.Naravno, i sami ste rekli da nemamo da nemamo veliku, ali imamo neefikasnu državnu upravu. To moram da priznam da je korak ka promeni određenih stavova. To ćemo saznati vrlo brzo, jer će ipak biti vaša dirigentska palica, a to će ministarstvo voditi gospodin Ružić iz SPS.Dakle, sva je prilika, gospođo Brnabić, da ste vi na ovo mesto dovedeni zbog toga što je vašem prethodniku ustvari došlo, hajde da tako kažem, što je on spoznao da je došlo vreme isporuke onih silnih obećanja koje je dao, da su dugovi došli na naplatu. On je, po našem mišljenju, pobegao na predsedničku funkciju i tu je doveo vas.Vas čekaju bolni i teški rezovi, politički, ekonomski i socijalni.Svojim

je lišen vizije i svesti o stanju u zemlji. Niste u tom ekspozeu rekli niti jednu jedinu reč, niti upotrebili reči kao što je sloboda, kao što je demokratija, kao što je vladavina prava, poštovanje institucija, i naravno, ono što je rak rana ovog društva, o slobodi medija, o tabloidizaciji društva koja je zacarila i borbi protiv tabloidizacije društva niste progovorili ni jednu jedinu reč, a pogotovo ne o slobodi medija.Vi ćete biti suočeni i sa teškim i političkim izazovima i ekonomskim izazovima i socijalnim izazovima.Što se političkih izazova tiče, pre svega to je pitanje KiM. To ne kažem ja, to kaže svako onaj ko dođe da razgovara u ovoj zemlji, jer svako ceni postavljanje spoljno-političko, a i unutrašnjoj u Srbiji po tome kakav je odnos prema KiM.Još od 2008. godine, svima nam je jasno i svi smo svedoci, da se bez uvijanja Srbiji stavlja do znanja da bez priznanja Kosova, bez međusobnog uspostavljanja dobrosusedskih odnosa, kao psihijatar vam dobro stojim i kažem da ne možemo daimamo dobrosusedske odnose sami sa sobom, jer onda nešto sa nama nije u redu. Znači, bez tih tzv. dobrosusedskih odnosa sa Kosovom mi ne možemo dalje da napredujemo u EU, a vama je ovde tema i tako ste i počeli svoje izlaganje, da je EU par

predsednik Srbije Aleksandar Vučić traži razgovor o Kosovu. Međutim, gazi se evo peta godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Ima sedam meseci kako je dat državni pozivni broj, kako je isporučena imovina Srba na Kosovu, države Srbije, bolje rečeno, albanskoj strani.Međutim, vi ćete, gospođo Brnabić, biti ta koja će biti poslata da se rukuje i da razgovara sa Haradinajem, a drugi će pokazivati svoje čiste ruke, koliko god vi u svom ekspozeu govorili o tome da ćete se mnogo oslanjati na predsednika gospodina Vučića.Što se tiče same EU, vi znate da smo mi evroskeptici, da se zalažemo za raspisivanje referenduma, pa da odmah bude jasno u kom pravcu naša država želi da ide. Vi taj referendum i mogućnost da se ispita volja naroda niste pominjali u svom a niste rekli ni, recimo, kako ćete se postaviti oko određenih poglavlja, recimo, mislim da je Poglavlje 29 ovo o kome se govori o carinama, gde na kraju piše da ćemo mi ipak morati da ukinemo onaj ugovor o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom i sa drugim zemljama sa kojima imamo ugovore o slobodnoj trgovini.Dalje, pitanje koje je par ekselans političko, a ja vas molim da ovo saslušate, jer bih volela da dobijem, gospođo Brnabić, direktan odgovor na ovo pitanje, jer vi kao predsednica Vlade sutra morate imate odgovor na ovo političko pitanje, jeste – kako ćete se postaviti prema statusu statusu zaposlenih Ruskog humanitarnog centra u Nišu? Da li ćete tim ljudima dati diplomatski status onakav kakav ni više ni manje imaju vojnici NATO pakta ili nećete? Ja očekujem da vi već sada, već ovog trenutka imate jasan stav o tome.Što se tiče ovog ekonomskog dela, tu vas je predsednik Vučić promovisao da ćete vi biti ekonomski premijer, a kao drugi premijer, politički, biće Dačić. Naravno, time je on odmah prekršio I tu imamo mnogo pitanja na koja vi u ovom ekspozeu niste odgovorili, a to je pitanje – šta ćete de fakto raditi sa sa brojnim preduzećima? Šta ćete uraditi sa EPS koji proizvodi 22% manje nego prošle godine i ometa da BDP bude 3%, a nama su ta 3% potrebna da dođemo do tih famoznih, da izađemo, pre svega, iz rupe 90-ih godina, ali i da dođemo na nivo plata, kako je obećao vaš prethodnik, od 440 evra, da ne govorimo o platama od 500 evra koje se već dve godine obećavaju, a nikako da stignu.U svom ekspozeu niste ništa rekli šta ćete konkretno napraviti da mladim školovanim ljudima date šansu. Mi smo 140. zemlja po sposobnostima da zadrži školovane kadrove, a u inostranstvu se nalazi 300 hiljada visokoobrazovanih Srba i pet hiljada doktora nauka sa doktoratima koji nisu plagijati.Hoćete li se vi i dalje

jedan izvanredan finansijski konsultant, Srbin koji živi u Londonu, dobro došli u kolonijalnu budućnost, ako se ovakva politika sa MMF-om i dalje bude nastavila.Šta ćete uraditi sa platama i penzijama i kako ćete to popraviti, jer je dato obećanje da će se plate i penzije polako vratiti na onaj nivo od prethodnog otimanja, od pre 2,5 godine?Ovo godine?Ovo zaista jeste Vlada kontinuiteta, jer je Vlada Mirka Marjanovića u kojoj je vaš prethodnik bio ministar, dugovala 20 plata i penzija. Vlada u kojoj je on bio predsednik Vlade je otela ljudima deo plata i penzija i na vama ostaje sada da sve to popravljate.Što se tiče socijalnog plana, tu vas čekaju jako veliki izazovi. Hoćete li promeniti ovaj neoliberalni Zakon o radu koji radnike pretvara u roblje? Hoćete li pomoći porodicama sa decom? Kako mislite, recimo, to doduše ima posredno veze sa socijalnim, da uključite i srpsku dijasporu? Ima tri miliona Srba koji šalju ljudima i tako pomažu na socijalni način, odnosno pomažu da da ljudi prežive kraj sa krajem. Ministarstvo, recimo, za dijasporu niste otvorili. Iako tamo ima tri miliona Srba, dijaspora bi mogla i na drugi konstruktivniji način da pomogne.Moram da vam kažem da po nalazima 30% ljudi u Srbiji živi gore od socijalnih slučajeva u Sloveniji, a 60% ljudi živi gore od socijalnih slučajeva u Nemačkoj. To znači da gimnazijski profesori, da oficiri, policajci, medicinske sestre, ljudi koji rade u kulturi žive gore nego nemačka socijala.Vidim, što se tiče vaših kadrova,

gospodin Lončar još uvek ostaje ministar zdravlja, uprkos mafijaškim obračunima po raznima gradovima Srbije, i Savamali gospodin Stefanović ostaje ministar MUP ministar MUP i dalje, gospođa Mihajlović koja je zataškavala afere sa gradnjom puteva i Koridorima i ona ostaje ministarka? Vi ste promenili, rotirali ste dva ministarstva, tako da ćemo mi, ja mislim, imati sada dva ministarstva za socijalna pitanja zato što je gospodin Đorđević, koji će se sada baviti socijalnim pitanjima, mogao da se bavi socijalnim pitanjima svojih oficira i vojnika, a za gospodina Vulina, evo pišu mediji, pa, volela bih da se on izjasni o tome da li je služio vojsku.Što se tiče ovih ministara bez portfelja, tu bih svakako rekla da je meni žao što ministarstvo za porodicu nije puno ministarstvo, nego imamo samo ministarku bez portfelja. Mi ovde imamo gospodina Krkobabića koji je nevidljivi ministar. Dobili smo novog ministra, ministra za inovacije, kao da već nemamo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a inovacije su zaista plod nauke i tehnološkog razvoja, i to ne bi smelo nikako da bude ministarstvo za „Proku pronalazača“.Mi, gospođo Brnabić, nećemo glasati za vas i vaš kabinet. Danas je Vidovdan. To je dan velike slave i stradanja srpskog naroda, a mislim da je glas za vašu vladu glas za stradanje Srbije.

se bavimo nečim što zaista smatram da je potpuno suprotno duhu Vidovdana.Osnovna prevara koja se zapravo nalazi u temelju nove Vlade Republike Srbije je da se na čelo ove Vlade nalazi Ana Brnabić. To nije prosto tačno. Ovo je četvrta Vlada Aleksandra Vučića. Prvu je formalno vodio Ivica Dačić od 2012. do 2014. godine, dok je suštinski premijer bio tadašnji p.p.v. Drugu i treću vodio je Vučić lično od 2014. do 2016. godine i ovih nekoliko meseci do danas, a onda je pobegao sa mesta predsednika Vlade.Ako Vlade.Ako neko kao mandatar za sastav Vlade održi sedam sati dug ekspoze i obeća niz epohalnih uspeha do 2020. godine, a onda posle nekoliko meseci napusti to mesto, onda se to ne može drugačije okarakterisati nego kao kukavičluk i bežanje od odgovornosti za neispunjena predizborna obećanja i zaklanjanje, skrivanje iza nekog drugog ko će doći na mesto premijera, a u ovom slučaju iza vas, gospođice Brnabić. Rijaliti šou Aleksandra Vučića se nastavlja.Postavlja nastavlja.Postavlja se pitanje – zašto je novi predsednik upravo predložio Anu Brnabić da zamaskira činjenicu da je on i dalje na čelu Vlade Republike Srbije i zašto je ona prihvatila da u tome učestvuje? Ne zaboravimo, Aleksandar Vučić nije predsednik, ni premijer, on je još uvek samo ministar informisanja, propagande i straha.Mislim straha.Mislim da, kada vas je Aleksandar Vučić predložio za mandatara, je imao u vidu apsolutno samo kako će na to reagovati zapadna javnost. NJega nije zanimalo kako će na to reagovati i šta će o tome misliti srpski narod. Vi ste još jedan njegov marketinški trik.Naime, Vučiću je bilo bitno da celom svetu prenese da su Srbi za premijera po prvi put dobili ženu Hrvaticu i lezbijku. Vučić želi sa vama, gospođice Brnabić… **Maja Gojković** Ja sam samo citirao svetske medije. Ne znam šta je sporno. Citirao sam svetske medije i naslove iz svetskih medija.Hteo sam da kažem nešto potpuno drugo. Ovakvim imenovanjem, odnosno predlogom Aleksandar Vučić je želeo samo to da opere svoju biografiju iz prošlosti, da se iznova dodvori zapadnim centrima moći i da na taj način sakrije pravu prirodu svoje vlasti. To što je on ucenjen i na ovaj način pokušava da se izvuče je jedno, ali to što mu vi pomažete u tome, gospođice Brnabić, i što pravite alibi za ono što radi, to je vaša odgovornost.Da krenemo redom, pozdravljamo i nemamo ništa protiv, naprotiv, da žena dođe na čelo Srbije. Žene su danas bolji deo našeg društva, vrednije su, posvećenije, odanije. Uostalom, žena nije izdala Kosovo i Metohiju, već muškarci – Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vulin… Poslaniče, danas sam pokazala maksimalnu toleranciju prema poslanicima i dozvolila da da na ovoj zaista važnoj sednici iskažu svoje političke stavove.Ono što neću dozvoliti sigurno je da vređate ni predsednika države, ni prvog potpredsednika Vlade, ministra inostranih poslova. Molim ministre da slušaju, jer se radi o vama. Neću dozvoliti da vređate, niti da nazivate bilo kog političara u ovoj državi izdajnikom.(Slaviša duhoviti. Ako vam je to bio cilj. Ne mislim na Boška Obradovića, nego vas i nemojte da budete jedini poslanik koji će dobiti kaznu.Vređate mandatarku, mislite to je to sasvim u redu i da to vaši birači traže od vas, ako ih imate. To neću dozvoliti, a najmanje ću dozvoliti, stvarno, kvalifikacije da je neko izdajnik u ovoj državi i da je priznao Kosovo, jer u Srbiji niko nije priznao Kosovo.(Boško to nije politički stav što iznosite, nego je to bezobrazluk. Ne možete to da radite. Politički stavovi su nešto drugo. Neistine, laži i kvalifikacije su opet nešto drugo i unapred vam kažem, ako u tom tonu želite da govorite možete da se žalite svim međunarodnim faktorima, a ja ću vas kazniti.(Boško i potpisati da sam vas kažnjavala zato što iznosite ovakve monstruozne kvalifikacije za ljude koji vode našu državu. Ne dozvoljavam to.A,

Hvala.Želeo sam da kažem upravo nešto drugo. Potrebno nam je više žena u politici i na čelu države. Međutim, ne vidim u vašem ekspozeu niti jednu reč koja bi na pravi način počela da rešava prave probleme žena u Srbiji. Kako je moguće da žene dobiju otkaz kada ostanu u drugom stanju?

Kako da se pokrene žensko preduzetništvo ili pomogne život žena na selu? Dakle, vi niste dovedeni da rešavate probleme žena u Srbiji, očito je vaša uloga nešto drugo.Mi ne znamo, vi se niste izjasnili, vaše stavove o KiM, o o NATO-u, o Srebrenici, o Hagu, ali znamo da ste ceo život radili za američke kompanije i nevladine organizacije. Iz toga izvlačim zaključim da vas je to preporučilo za premijera. Postavlja se pitanje, da li ćete vi, na mestu predsednika Vlade i dalje raditi za američke kompanije i nevladine organizacije? To je pravo pitanje, rekao bih.Kakve veze imate sa masonima, gospođice Brnabić, i da li vam u Vladi sede dva masona? Najmanje dva. Ono što je veoma važno jeste, da li vi zapravo podsećate na onaj lik koji igra legendarni Bata Stojković, u kultnom filmu „Ko to tamo peva“, i koji kaže u jednom trenutku „pustite mene, ja sam brži i spretniji“, da vodite Srbiju u EU, NATO, da uvedete sankcije Rusiji, da potpišete nezavisnost Kosova, da rasprodate preostala prirodna i privredna bogatstva, da nastavite aranžmane sa MMF na našu štetu itd.Vi ste, recimo, pomenuli život Srba na KiM, ali ne i u kojoj državi oni žive, niti ste pomenuli šta ćete uraditi da očuvate KiM u sastavu Srbije, čak ste stavili u odeljak koji se tiče saradnje sa drugima. Znači, KiM su za vas nešto drugo, van države Srbije.U pravu je Vladimir Đukanović kada je u nedavnom intervjuu „Politici“ rekao da je Vučić predložio Anu Brnabić citiram – da značajno tamponira pritiske i sa zapada, i one koje inače imamo na unutrašnjoj političkoj sceni, u smislu da otupljuje kritike liberalne opozicije.

politika Vlade, na čelu sa Anom Brnabić, može biti samo više pro zapadna, što podrazumeva dalji nastavak i produbljivanje našeg kolonijalnog položaja u odnosu na EU, NATO i MMF.Evo nekoliko konkretnih pitanja za mandatara. Pre svega, želim da vas pitam sledeće, da li vi, gospođice Brnabić, pristajete da ne budete jedini predsednik Vlade, odnosno da ne budete jedini premijer u ovoj Vladi? Da li ćete vi biti zaduženi za politički deo, a gospodin Ivica Dačić za ekonomski deo? Postoji li, bilo gde na svetu, Vlada sa dva premijera? Dvoglavi premijer nigde ne postoji, to je antiustavna kategorija, to je besmisleno i s toga je narodu jasno da nećemo imati premijera, odnosno da će premijer i dalje biti Aleksandar Vučić.Ono što vam zameram, veoma otvoreno, što vi pristajete da igrate Vučićevu igru i budete njegova maska, da bi on uvek, kada se uradi nešto loše, svako kršenje predizbornih obećanja, svaki lopovluk, svaki kriminal i korupcija, jednostavno bili nekako zamaskirani time što će se on zakloniti iza vas i reći, evo mi smo najmodernija Vlada u Evropi, evo mi poštujemo ljudska prava itd.Evo itd.Evo konkretnih pitanja. U vašoj biografiji stoji da ste od 1992. do 2000. godine radili kao medijski oficir između institucija u Velikoj Britaniji, iz srpskih proreformskih partija i NVO, u šta spada i vreme bombardovanja Srbije od strane NATO pakta. Da li znate da se ta vrsta oficirskog posla, u prevodu na srpski jezik, zove strana agentura?

drugo pitanje onda. Da li je tačno da, kao i ministar Zorana Mihajlović, pripadate Istvest bridžu, delu Trilateralne komisije, i kakve veze, recimo, ta strana organizacija ima sa srpskim interesima? Ono što mislim, zapravo, da je vaše postavljenje, zapravo, ostvarenje saveta koji je Toni Bler, osvedočeni ratni zločinac, dao Aleksandru Vučiću, kao njegov specijalni savetnik i da ste vi, konačno, došli na to mesto koje je Toni Bler predložio, a to je da budete koordinator svih ministarstava u Vladi Republike Srbije, po savetu Tonija Blera, a da zapravo premijer i dalje ostane Aleksandar Vučić.Evo još nekoliko zanimljivih pitanja. Vi ste priznali da je tačno da se pred Prekršajnim sudom u Beogradu vodi postupak protiv vas zbog vožnje u alkoholisanom stanju, ali niste priznali da li imate prekršajnu prijavu Agencije za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede, zbog kršenja Uredbe o proizvodnom otpadu. Dakle, vi predlažete Ministarstvo za zaštitu životne sredine, što je u redu, a sami ste u privatnoj firmi kršili ekološki zakon. Da li je tačno ili nije tačno?Da li je tačno da ste branili Vučićevog kuma i tadašnjeg direktora EMS-a Nikolu Petrovića, od optužbi za traženje mita od strane firme čiji ste bili direktor? Da li vas je to, možda, preporučilo za ministra i sada mandatara? Da li je tačno, ovo je posebno važno, da ste u bliskim, prijateljskim i poslovnim odnosima sa Sinišom Mali? Da li je tačno da vam je rata za kredit za stan u centru Beograda, od 400 m2 u vrednosti od pola miliona evra, veća od plate u Vladi, i odakle finansirate plaćanje ovog kredita? Isto pitanje, naravno, odnosi se i na poreklo imovine ministara Vulina i Lončara, ali to je problem sa tim što i dalje nemamo zakon o ispitivanju porekla imovine, koji je i mandatar Vučić obećao na ovom istom mestu pre godinu dana, i zato ne možemo da ispitamo poreklo imovine svih političara i tajkuna od 1990. godine do danas.Evo još nekoliko zanimljivih pitanja. Da li je tačno da ste novinarki, ovo je posebno interesantno, koja je istraživala vaš rad u američkoj NVO, pod sumnjom da uzimate 10.000 dolara lokalnim samoupravama u Srbiji da im zakažete sastanak sa ministrom, na Tviteru poručili da ide da zavija sarme? Da li je to ispravan odnos prema ženama? Da li je to ženski senzibilitet i tolerancija? Da li se, kao prošlogodišnji učesnik Gej parade, slažete sa jednim od ideologa promocije homoseksualizma u Srbiji Predragom Azdejkovićem, koji je ovih dana izjavio da pred novom Vladom biće promena Ustava i treba insistirati da se iz Ustava izbaci definicija braka kao samo unije muškarca i žene.Vlada žene.Vlada je već obećala da će pravno regulisati istopolne zajednice posebnim zakonom. Da li je to vaš stav? Da li je to stav Vlade koju ćete vi voditi? Moramo da znamo šta nas čeka u nastupajućem periodu. Da li će nam deca imati tatu i tatu ili će i dalje imati tatu i mamu? Ako je tačno da ste svojevremeno bili konsultant za štampu predsedničkog kandidata Miroljuba Labusa, pitam vas - da li ste čitali najnoviji intervju za „NIN“ vašeg nekadašnjeg šefa koji dok vi osnivate ministarstvo za evropske integracije savetuje, citiram da treba stati na loptu i zamrznuti pregovore sa EU do 2020. godine, do kada je EU zamrzla proširivanje?Evo još nekoliko vrlo interesantnih pitanja. Da li je po vašem mišljenju normalno da jedva posle nekoliko meseci na ministarskom mestu na kome se niste pokazali, niti je bilo vremena da dokažete šta znate, tako lako prihvatate mesto premijera, iako znate da za vas niko nije glasao, niti ste ikada učestvovali na izborima?Za godinu dana kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu bićete upamćeni po tri stvari. Prva je da ste bili na „gej paradi“, druga je da ste oduzeli osam milijardi prihoda lokalnim samoupravama i treća je da ste tako dobro organizovali sistem izdavanja novih zdravstvenih knjižica da građani ne mogu da ih dobiju već godinu dana.Taman dana.Taman kad ste krenuli da pravite E-upravu voljom upravo ove ovde vladajuće većine Direkcija za elektronsku upravu je ugašena, pa se pitam - da li ste možda poneli kući? Da li je nosite u novi kabinet predsednika Vlade? Da li želite da zadržite unosne poslove koje će Direkcija za elektronsku upravu da dodeljuje firmama bliskim vašim američkim prijateljima ili time zapravo neko želi da sve baze podataka u Srbiji preko Direkcije za elektronsku upravu stavi na izvolte određenim stranim centrima moći?Ono što je veoma važno pitanje – da li ste svesni sledećih stvari - da li ste svesni da vi niste birali ministre? Da li ste svesni da vi niste obezbedili većinu za formiranje Vlade? Da li ste svesni da ne možete da kontrolišete ni jednog predsednika stranke koji je ministar u ovoj Vladi? Da li ste svesni da ćete za najmanju odluku morati da idete na Vučićev kanabe i da ga molite za pomoć? Konačno, da li ste svesni da ste vi nametnuti većini građana Srbije kao predsednik Vlade, a da za to nemate nikakav izborni legitimitet?Što se tiče vašeg ekspozea, koji više liči na literalni sastav iz srednje škole, moram da kažem da tu ima dobrih mesta preduzetništvo, zadrugarstvo, modernizacija javne uprave, uvođenje socijalnih karata socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Svaka čast. Ali, pitanje je jednostavno – što to niste uradili za pet godina vlasti SNS? Šta se Šta se čekalo? Niste znali da je bitno zadrugarstvo, preduzetništvo, da se uvedu socijalne karte za socijalno ugrožene, da se modernizuje javna uprava. Ne razumem koliko onda vama godina treba da biste vi bilo šta uradili?Vučić uradili?Vučić je kao i vi pre godinu dana na ovom istom mestu obećao da će zakonski ograničiti prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima i naravno ništa od toga.Jasno je da će biti nastavljena pogrešna ekonomska politika potpune podrške stranim kompanijama, koja je bila i do sada, dok domaća privreda i poljoprivreda neće dobiti ništa. Nema ministarstva za brigu u o porodici. Nema brige o Srbima na Kosovu i Metohiji, o Srbima u regionu i rasejanju, o tradicionalnim verskim zajednicama. I verovali ili ne u vašem ekspozeu na 90 strana ne postoji reč - dijaspora. Vi ste zaboravili da postoje Srbi van Srbije. Vi im niste posvetili ni jednu rečenicu a kamoli ministarstvu.Ono što još želim za kraj da kažem, vašu pomoć borbi protiv bele kuge videli smo kada ste za ovu svrhu izdvojili duplo manje novca iz državnog budžeta nego za fontanu u Beogradu.Vašu brigu za poljoprivredu videli smo kada ste za kompletno zadrugarstvo, obratite pažnju na ovaj podatak, kompletno zadrugarstvo, organska poljoprivredna proizvodnja i mladi poljoprivrednici u Srbiji ukupno su pomognuti finansijski koliko jedna strana kompanija koliko je došla u Srbiju. srpskih sela, 600.000 poljoprivrednih gazdinstava dobilo je ne koliko jedna kompanija, nego pola od onoga što je kao subvenciju dobila jedna strana kompanija koja je došla u Srbiju. I to je slika vaše vlasti i brige o odnosu prema domaćem ekonomskom interesu, srpskoj poljoprivredi i selu i brige o stranim kompanijama za koje vi zapravo sve vreme radite.Vašu reformu obrazovanja videli smo kada ste u naše škole uveli seks pakete i promociju homoseksualizma.Koliko brinete o bezbednosti vidimo iz vašeg plana da Srbiju naselite migrantima i ovde napravite jedan od najvećih azilantskih centara u Evropi.Koliko Evropi.Koliko čuvate Srbiju vidimo iz vaše namere da prodate PKB, Aerodrom „Beograd“, „Telekom“.Vaša briga o radnicima najbolje se vidi iz toga da radnike iznajmljujete na lizing i da oni u pojedinim stranim firmama nemaju apsolutno nikakva radnička odbacujem stavove koji se mogu čuti iz dela opozicije kako je Ana Brnabić dobra, a njeno okruženje u SNS loše. Ovo je krajnje licemerje jer je Ana Brnabić zapravo deo ove SNS ekipe i alibi za ono što oni rade, a iza nje se sakrivaju. Ona je to prihvatila. Ona direktno učestvuje u ovom kriminalnom i korumpiranom režimu, dajući alibi za razne stvari, od prebijanja novinara, preko medijskog mraka, do svega onoga što danas imamo u Srbiji. Dakle, Ana Brnabić je deo toga, a ne izuzetak i tu se ne slažem sa kolegama u opoziciji.Nijedan glasač SNS i SPS, da se razumemo, nije glasao za Anu Brnabić i odluka da ona bude premijer je suprotna većini građana Srbije.Da vidimo sastav Vlade. U Vladi imate jednog bivšeg „julovca“, jednog „dinkićevca“, tri „DSS-ovca“, jednog bivšeg „demokratu“, večitog ministra Rasima LJajića, kome je ovo deseti jubilarni ministarski mandat i tražim da mu se dodeli jubilarna nagrada. Poseban biser je ministar vojni koji nije služio vojsku, koji je rođen u Novom Sadu, a završio je Pravni fakultet u Kragujevcu jer nema fakultet u Novom Sadu i Beogradu i što je najzanimljivije, u biografiji Aleksandra Vulina, ovo je totalni hit, ne postoji period pre 2000. godine. Prvi njegov posao je zamenik nekog direktora za marketing 2000. godine. Ne postoji Aleksandar Vulin pre 2000. godine i treba da krijete taj deo biografije. Tu ste potpuno u pravu, gospodine ministre.Najveća zvezda prelaznog roka Branko Ružić, koji je svojevremeno pljuvao Vladu, sada liže ono što je pljuvao jer je valjda fotelja… **Maja Gojković** Poslaniče, hajde, vi ste kao neki profesor srpskog jezika. Tako i govorite.

koja vlada Srbijom u ime EU i zato je najbolje da Narodna skupština u Danu za glasanje odbije da da poverenje Ani Brnabić. To bi bio pravi vidovanski, srpski odgovor Aleksandru Vučiću i što se tiče Srpskog pokreta Dveri, nema dileme, mi ćemo glasati protiv ove Vlade. Ovo je poniženje za sve Srbe na Vidovdan.

Postavlja se pitanje – zašto ja nisam kao kandidat za predsednika Vlade u svom ekspozeu u Narodnoj skupštini Srbije jasno rekla u kojoj državi Srbi na Kosovu žive? Meni je to neverovatno. Zašto bih ja o tome pričala u ekspozeu, o činjenici koja je jasna, neupitna i koja piše u

upravo pitanje – zašto nam niste rekli u kojoj državi Srbi na Kosovu žive? Možda

pa onda sve to zajedno ima logike za one koji ne znaju u kojoj državi Srbi na Kosovu žive. Oni traže valjda ministarstvo za KiM, pošto pošto nemamo ministarstvo za Vojvodinu, nećemo ga praviti valjda, ili ministarstvo za Kragujevac.Što se tiče Srpskog informativnog centra, to mi je druga neverovatna stvar, evo isto jedan neverovatan stav, ja sam se iznenadila stvarno od narodnih poslanika iz ove grupe. Jeste, dok sam studirala u Velikoj Britaniji, jedno vreme sam radila u Srpskom informativnom centru u Londonu. To je bilo u vreme bombardovanja Srbije, kada mi je najteže na svetu bilo što nisam u svojoj zemlji dok je napadaju. Radila sam u Srpskom informativnom centru koji je bio smešten, čak mislim da je i dan danas, smešten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Londonu. Lako proverljivo.Pretpostavljam da ćete sada da mi kažete, posle toga, da ne znate u kojoj zemlji Srbi na Kosovu žive i da je Srpska pravoslavna crkva verovatno strana agentura. Hvala vam puno. Povreda Poslovnika, Neđo Jovanović. Zahvaljujem se predsednice.Reklamiram član 107. i član 109. Poslovnika Skupštine Republike Srbije, jer nakon ovakvog načina izražavanja i vokabulara koji su nažalost čuli građani Srbije i to milionski auditorijum, ja mislim, gospođo predsednice, da je krajnje vreme da se ustroji princip nulte tolerancije prema poslanicima koji na najgrublji način vređaju dostojanstvo ovog doma.Evo, ovog doma.Evo, upravo ste čuli kako ste to čini i kako se jedna slika, izuzetno ružna, iz ovog doma prenosi na građane. Ne znam da li ste čuli gospodina Obradovića, u prvoj izgovorenoj rečenici, kada je rekao – uvređeni i poniženi građani Srbije. Da li postoji bilo šta što može da bude strašnije od takve uvrede prema građanima od ovih izgovorenih reči? Da li je to onih dva miliona građana koji su glasali za ovu vladajuću strukturu? Da li su to oni građani koji su nas, drage kolege narodni poslanici, birali u ovoj Skupštini? Ko su ti građani koji su poniženi i uvređeni i da li je to najgrublji vid uvrede za te iste ljude? Da li treba da bude sramota onoga ko je tako nešto izrekao?Mi danas, gospodo narodni poslanici i uvaženi građani Srbije, biramo Vladu. To je uzvišeni čin. Ako neko u tom uzvišenom činu ne ume da zadrži dostojanstvo i da se drži osnovnih moralnih principa i da nastupa onako kako je nastupio gospodin Obradović, onda takvim poslanicima zaista nije mesto u ovom domu, a o tome će sigurno reč dati građani Srbije kada za to bude vreme.Ne želim da se glasa za povredu Poslovnika na koju sam ukazao.

da obrišem listu, ko je još povreda Poslovnika da zapišem? Snežana Paunović. Ima li još povreda Poslovnika? Komlenski. Samo da oslobodim listu. Dobro.Reč

je, dame i gospodo narodni poslanici, uočio nešto što je u psihijatriji, u psihologiji jedna veoma značajna pojava, a zove se podsvest. Boško se mnogo promenio. Počeo je lepo da se oblači, ima novu frizuru i podseća na nekog lepog, uglađenog, evropskog političara, meni čak na kanadskog premijera Trudoa. Očigledno ga neko mnogo dobro savetuje i gej zajednica je to uočila. Zaslužuje sve pohvale. Jel znate ko je ovo rekao? Gospodin Predrag Azdejković u decembru 2016. godine, jedan od lidera LGBT populacije u Srbiji.Tako da, svi ovi silni napadi, sva ova erupcija besa na pripadnike LGBT populacije, kad se malo setimo šta je pisao Frojd, meni je tu sve jasno. Ja se nadam da je jasno i vama.Što se tiče ove bezobrazne i primitivne opaske da je gospođa Brnabić Hrvatica, ja ću kasnije u raspravi, ako baš budem morao da idem u meso da citiram razgovor između jednog tadašnjeg lidera Srba u Hrvatskoj, Franje Tuđmana, koji je rekao – meni je žena Hrvatica i moji unuci su Hrvati, a na toj listi je gospodin Boško Obradović izabran za narodnog poslanika,

kažem.Prekidali su me više puta, dobacivali su, nisam se ljutio, ali molim vas da mi dopustite da završim rečenicu.Na gospodina Boška Obradovića nemojte da se ljutite, jer je u pitanju apsolutna neznalica. Prvi predsednik Srpske Prvi predsednik Srpske kraljevske akademije nauka i umetnosti izabran 1886. godine je katolik Josif Pančić iz Bribira u Dalmaciji. To Srbima nije smetalo u 19. veku, ne smeta nam ni u 21. Znači, čuli smo dve povrede Poslovnika do sada.U skladu sa članom 103. 103. stav 5. smatram da jesam povredila Poslovnik i dužna sam da odmah učinjenu povredu otklonim i da izreknem opomenu Bošku Obradoviću.Povreda

Prvo se javljala ova strana poslanika i napravila sam listu i to ste čuli.Sada pitam da li je neko odustao sa te liste ili nije? Marijan Rističević nije odustao, a onda ću preći na ovu stranu poslanika.Jako je smešno i dirljivo je, ali ne znate koliko je teško voditi sednicu kada neko vikom misli da ubedi predsednika da promeni svoj način vođenja sednice. Nemoguće.

sa ove strane?)To je sredina, to nije leva strana.Izvolite. Molim poslanike koji neće povredu Poslovnika da se odjave. Onemogućavate me da radim.Pauza